Luka (HDZ)** Prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog Zakona o privatnim detektivima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 148 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda odlučeno je da se ovaj zakonski prijedlog razmotri u redovnoj proceduri. U današnjoj raspravi primjenjivat će se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Državni tajnik

kojim bi se prvi put trebalo regulirati ovu djelatnost posebnim zakonom. Naime, do sada, odnosno i u ovom trenutku je djelatnost detektiva regulirana Zakonom o zaštiti osoba i imovine, odnosno pojedinim člancima toga zakona budući je donošenjem Zakona o privatnoj zaštiti 2003. godine veći dio toga zakona prestao važiti. Ostale su na snazi samo odredbe koje su regulirale djelatnost, detektivsku djelatnost. je ova djelatnost za koju se očekuje da bi mogla biti sve interesantnija, da bi moglo biti sve više interesa za njezino obavljanje pojavila se potreba za jednim integralnim zakonom koji bi regulirao ovu djelatnost i pružio pravni okvir za obavljanje ove djelatnosti. Prema podacima o broju registriranih detektiva u ovom trenutku ne postoji preveliki interes za obavljanje ove djelatnosti budući je u Hrvatskoj registrirano 15 detektiva, a 46 osoba ima ima položen ispit za detektiva od 2004. godine. I premda u ovom trenutku ta djelatnost nije naročito razgranata realno je za očekivati da će se s vremenom pojavljivati sve veći interes i zbog toga smo i odlučili donijeti ovakav poseban integralni zakon koji će regulirati ovu djelatnost u skladu sa europskom standardima. Ovim prijedlogom zakona je regulirano sve ono što je nužno da se stvori jedan kvalitetan zakonski okvir za obavljanje ove djelatnosti. tako su propisani uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti. Prema prijedlogu ovog zakona detektivske poslove i djelatnost, odnosno djelatnost mogu obavljati pravne osobe i obrtnici s tim što je u odnosu na prijašnje odredbe Zakona o zaštiti osoba i imovine došlo do izmjene da se ovom djelatnošću, dakle detektivskom mogu baviti svi oblici trgovačkih društava, a ne kao što je prije bilo samo komanditna i javna trgovačka društva. Zatim, isto tako je propisano osim uvjeta za obavljanje detektivske djelatnosti za pravne osobe i obrtnike su propisani i uvjeti za obavljanje poslova detektiva. Znači, za one fizičke osobe koje će obavljati poslove detektiva i uvjeti su da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno odobren boravak, da imaju najmanje stručni naziv pristupnika, stručnog prvostupnika ili sveučilišnog prvostupnika, da ima opću zdravstvu sposobnost, da nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak, da ispunjava sigurnosne uvjete, ima položen stručni ispit za privatnog detektiva i da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo u izgovoru i u pismu. Također se propisuje način obavljanja detektivskih poslova, pa je propisano da se detektivski poslovi smiju obavljati samo na temelju pisanog ugovora između pravne osobe ili obrtnika i naručitelja detektivskih usluga kako bi se tu osigurala jedna pravna sigurnost da se zna tko te poslove obavlja. Zatim je svakako propisano da detektiv smije prikupljati obavijest i informacije od osobe, samo od osobe koja mu ih je voljna dati i propisano je koje informacije i podatke smije prikupljati. Osim prikupljanja obavijesti i informacija što bi trebala biti temeljna zadaća detektiva, odnosno trgovačkih društava i obrtnika koji se bave detektivskom djelatnošću detektiv može i planirati i provoditi mjere zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka, zatim provoditi zaštitu od prisluškivanja i snimanja, obavljati dostavu pismena u sudbenom, upravnom i drugim postupcima, prikupljati dokaze, podatke i obavijesti za tijela javne ovlasti. Zatim je dužan voditi evidencije o poslovima i djelatnostima koje obavlja. Privatni detektiv ne smije obavljati poslove uvođenja u posjed prisilne naplate, posredovanja ili otkupa predmeta kaznenog djela, ili primanja potkupnine te ne smije prikupljati podatke čije je prikupljanje zabranjeno posebnim zakonom. Privatni detektiv isto tako ne smije obavljati poslove koji su u nadležnosti policije, sigurnosnih službi ili pravosudnih tijela i ne smije koristiti sredstva ili uređaje za prikriveno snimanje ili prisluškivanje. Privatni detektiv prilikom obavljanja detektivskog posla mora voditi računa o pravu svake osobe na zaštitu dostojanstva, ugleda, časti i privatnosti. Dakle, propisano je zaista da se u obavljanju ove djelatnosti ne smije narušavati temeljne prava i slobode građana i smatramo da je to vrlo važno točno i precizno propisati kako ne bi došlo do zlouporabe ove djelatnosti. Isto tako je propisano da privatni detektiv je dužan nakon obavljanja ugovorenog posla sve prikupljene podatke u obliku pisanog izvješća predati stranci, a sve druge podatke koji nisu dokumentirani i koji nisu od značaja za ugovoreni posao uništiti u roku od 8 dana od dana ispunjenja ugovora. Pravne osobe koje se bave detektivskom djelatnošću moraju voditi nekoliko zbirki podataka. Najvažnije su upisnik slotivnih ugovora, upisnik izdanih radnih naloga i popis osoba o kojima je i od kojih je prikupljao obavijesti i podatke. Voditelj zbirke podataka dužan je upisnik slotivnih ugovora i upisnik izdanih radnih naloga čuvati najmanje pet godina. Osoba koja obavlja obavlja detektivski posao odnosno detektiv je dužan nositi detektivsku iskaznicu kojom dokazuje svoj identitet i svojstvo prema osobi od koje prikuplja podatke, a dužan ju je pokazati policijskom službeniku, inspektoru, ministarstvu odnosno policijske uprave na njihov zahtjev. Nadzor nad obavljanjem detektivske djelatnosti i detektivskog posla obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Inspektori imaju određene ovlasti u provođenju nadzora nad obavljanjem pa su tako propisane ovlasti da inspektor je ovlašten provjeravati, utvrđivati identitet osobe koje obavljaju detektivsku djelatnost, privremeno do dolaska policijskih službenika ograničiti slobodu kretanja radi pronalaženja i hvatanja osobe. Zatim privremeno do dolaska policijskog službenika oduzeti predmete kada okolnosti ukazuju da je određen predmet vezan za rješenje kaznenog djela i još niz drugih ovlasti. Propisano je također da ministar unutarnjih poslova će donijeti podzakonske akte kojim će se još preciznije i detaljnije regulirati i propisati određeni segmenti iz ovoga pa je propisano da će ministar donijeti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja detektivskih poslova, načinu i programu polaganja stručnog ispita za privatne detektive, sadržaju, izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva, prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost i sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka. Isto tako su propisane kaznene odredbe u slučaju kršenja odredbi ovoga ili drugih zakona. Dakle, da završim. Smatramo da će ovaj zakon stvoriti dobar zakonodavno-pravni okvir za obavljanje detektivske djelatnosti za koju, kao što sam rekao, u ovom trenutku još ne postoji naročit interes, ali realno je očekivati da će se s vremenom sve više trgovačka društva pravnih i fizičkih osoba odlučivati za obavljanje ove djelatnosti i nužno je zbog toga donijeti jedan kvalitetan zakon. Vlada je prihvatila inicijativu da se zakon, da ide u redovitu proceduru sa dva čitanja zbog toga što smo uočili da su određene primjedbe na niz rasprava na odborima opravdane i sigurno ćemo razmotriti sve primjedbe i na odborima koji su iznesene i koje budemo čuli ovdje u pojedinoj raspravi i nastojat ćemo zaista u konačnoj verziji pripremiti zakon koji će na najbolji mogući način regulirati ovu djelatnost. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da.

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na nastavku 27. sjednice održane 17. rujna 2008. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o privatnim detektivima. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst prijedloga daje sljedeće primjedbe i prijedloge. Na članak 1. Doraditi izričaj imajući u vidu da se ovim zakonom uređuje obavljanje djelatnosti, a uvjeti i način obavljanja detektivskih poslova u okviru te djelatnosti sukladno članku 34. stavak 1. propisat će nadležni ministar podzakonskim aktom. Na članak 2. Sukladno ovoj primjedbi razvidno je da detektivska djelatnost ne razumijeva već obuhvaća navedene poslove. Istodobno u stavku 2. izričaj doraditi tako da bude razvidno da li dopuštanje treba imati i pravne osobe i obrtnici ili samo detektivi kao njihovi zaposlenici. Na članak 4. u stavku 1. podstavku 4. predlaže se rabiti opis bića navedenog kaznenog djela imajući u vidu promjene Kaznenog zakona. U stavku 2. podstavku 8. preispitati predloženo rješenje imajući u vidu odredbe Zakona o radu i to o zabrani prikupljanja samih podataka o radniku. Članak 12. Naglasiti da se radi o simuliranom otkupu odnosno simuliranom davanju ili primanju potkupnine i preispitati radi li se doista o ovlaštenju za držanje i nošenje vatrenog oružja. U članku 25. stavku 1. dopuniti odredbu tako da je razvidno da se dokumentacija predaje ministarstvu. Isto tako, dopuniti odredbu stavka 2. u članku 29. tako da glasi na obvezu izvješćivanja nadležne policijske uprave i to pisanim putem. stavku 5. članka 30. doraditi izričaj tako da se utvrdi kako žalba nije dopuštena. Članak 33. Otkloniti nepotrebno navođenje članaka u zagradi, a u članku 34. stavku 2. nije primjereno utvrditi da se visina naknade utvrđuje rješenjem. Na sve odredbe prijedloga predlaže se izostaviti tuđice i korištenje neodređenih ili teško odredivih pojmova kao što su primjerice kontinuirano, prekomjerno, primjereni, druga saznanja i slično. Hvala lijepo. Hvala. Žele li drugi odbori? Da. U ime Odbora za pravosuđe, predsjednik Odbora gospodin Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 12 sjednici održanoj 16 rujna 2008. godine godine razmotrio je Prijedlog zakona o privatnim detektivima, sa konačnim prijedlogom zakona kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. kolovoza 2008. godine uz prijedlog tada da se donese po hitnom postupku. Odbor je prijedlog zakona usvojio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se prijedlogom zakona propisuju uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, definira se detektivska djelatnost, nadležnost i postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, određuje se tko može obavljati detektivsku djelatnost, propisuje se način evidentiranja, čuvanja i raspolaganja sa podacima koje prikupi privatni detektiv i drugo. U raspravi su članovi odbora na Prijedlog zakona o privatnim detektivima izveli sljedeće primjedbe, prijedloge i mišljenja. Odbor predlaže da se preispita potreba donošenja ovoga zakona po hitnom postupku. U članku 4. stavak 1. podstavak 4. predlaže se točno propisati čime se dokazuje da osoba nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti. U članku 6. stavak 1. podstavak 1. propisuje se da sigurnosne uvjete ne ispunjava osoba koja je ili je bila u svezi sa pojedincima. Iz odredbe nije razvidno koja je evidencija mjerodavna za utvrđivanje ovoga uvjeta kako se ovaj uvjet obrazlaže i kome je dostupna takva evidencija. U članku 7. stavak 1. podstavak 2, predlaže se umjesto zlouporabi ovlasti privatnog detektiva zamijeniti teže zlouporabi ovlasti privatnog detektiva prilikom donošenja rješenja o oduzimanju dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva. U članku 8. predlaže se regulirati stavak 2. na način da detektiv ne smije sklopiti ugovor o obavljanju detektivskih poslova prvenstveno za poslove koji nisu dozvoljeni ovim zakonom a nakon toga za poslove kojima bi bila ugrožena ljudska prava i temeljne slobode drugih osoba zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. U članku 9. stavak 1. predlaže se urediti pravne posljedice za situaciju kada osoba nije upozorena da podatke daje dragovoljno. podstavak 1. predlaže se umjesto „šire klevete“, propisati „iznose klevete“. Mišljenje je da podstavak 7. istog članka koji glasi: „činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana, postupke fizičkih i pravnih osoba ili na njihove imovinske odnose za privatnog detektiva koji prikuplja obavijesti i informacije ne sadrži ograničenja“, stoga se sugerira da se isti preformulira i limitira. Predlaže se dorada članka 12. na način da se umjesto riječi „poslovi“ propiše riječ „radnje“. U stavku 2. poslovi privatnog detektiva ograniče u odnosu na nadležnost policije. Mišljenje je odbora da ovaj prijedlog mora sadržavati odredbe o nagradama i naknadama za rad privatnog detektiva. Te da prijedlog nije u dovoljnoj mjeri regulirao stručni ispit za obavljanje poslova privatnih detektiva. Predlaže se u članku 40. prijedloga propisati odredbe koje se odnose na privatne detektive a prestaju važiti stupanjem na snagu ovoga Zakona. U završnom obraćanju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će predlagatelj razmotriti sve prijedloge i mišljenja odbora ukoliko se Hrvatski sabor odluči za raspravu u drugom čitanju, odnosno podnijeti određene amandmane ukoliko se pristupi donošenju zakona po hitnom postupku, a sve u svrhu poboljšanja konačnoga prijedloga zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 10 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o privatnim detektivima. Hvala. **Bebić, Luka U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Poznato nam je da detektivska aktivnost do sada nije bila regulirana posebnim zakonom, već je Zakon o zaštiti osoba i imovine koji je regulirao zaštitarsku djelatnost sadržavao odredbe koje su regulirale detektivsku djelatnost ali samo osnovne uvjete za obavljanje detektivske djelatnosti. Ovim Prijedlogom zakona o privatnim detektivima, na cjelovit način se regulira obavljanje detektivske djelatnosti. Zakonom se pripisuje način dokumentiranja, evidencija, čuvanja, raspolaganja sa podacima koje privatni detektivi prikupe, utvrđuju se upisnici koje su dužni voditi svi koji se bave detektivskom djelatnosti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Propisuje se detektivska iskaznica, uvjeti za obavljanje detektivskih poslova. Zakonom se definira način obavljanja detektivskih poslova, a isto tako utvrđena je i nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora. U člancima 35. i 36. predloženog zakona detaljno su propisane kaznene odredbe i novčane kazne za moguće prekršaje prilikom obavljanja detektivske djelatnosti. Važno je naglasiti da se radi o privatnoj istražnoj djelatnosti koja izlazi iz okvira istražnih djelatnosti koje provode državna tijela. Detektivske poslove sukladno ovom zakonskom prijedlogu mogu obavljati pravne osobe i obrtnici koji od Ministarstva unutarnjih poslova dobiju odobrenje nakon što ispune uvjete propisane člancima 3. i 4. Izuzetak su privatni detektivi koji imaju odobrenje za obavljanje detektivskih poslova od države članice EU koji će moći obnašati detektivske poslove ali tek ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Jedan od značajnijih uvjeta koje osobe koje se žele baviti detektivskim poslovima je ispunjavanje sigurnosnih uvjeta koji se utvrđuju provjerom koju provodi nadležna policijska uprava. Detektivi sa naručiteljem detektivskih usluga moraju sklopiti pisani ugovor, ali ne smiju sklopiti ugovor o obavljanju detektivskih poslova kojima bi se ugrozila Ustavom Republike Hrvatske zajamčena ljudska prava i temeljne slobode trećih osoba. Privatni detektivi ne smiju prikupljati obavijesti od trećih osoba protivno njihovoj volji, već su ih dužni upozoriti da im obavijesti i podatke mogu dati dragovoljno bez ikakve prisile. Člancima 9. i 10. propisano je koje obavijesti i informacije privatni detektiv može prikupljati i koje zaštitne mjere može provoditi. Privatni detektivi ne smiju obavljati poslove koji su u nadležnosti policije, sigurnosnih službi ili pravosudnih tijela. Detektivi prilikom obavljanja detektivskog posla moraju voditi računa o pravu svake osobe na zaštitu dostojanstva, ugleda, časti i privatnosti. Prijedlog zakona o privatnim detektivima ima zadaću u potpunosti regulirati obavljanje detektivske djelatnosti pa bi nekoliko članaka koje navodi i Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe trebalo jasnije jasnije definirati i propisati konkretnije čime bi konačni prijedlog zakona bio jasan i nedvosmislen iako i u zakonu je predviđeno u članku 34. da ministar unutarnjih poslova donosi određene pravilnike o uvjetima i načinu obavljanja detektivskih poslova i ostalo, ali ukoliko je moguće u pojedinim člancima regulirati potpuno ovaj zakonski prijedlog, bilo bi puno bolje. I na koncu klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje predloženog zakona u prvom čitanju. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Boris Šprem u ime kluba SDP-a. Hvala vam Evo, ja ću samo reći na početku i na kraju, nadam se neke nove stvari. Naime, o načinu ophođenja Vlade kada i prihvati, kao što je prihvatila u slučaju Zakona o sigurnosti prometa na cestama dva čitanja. Isti resor je u pitanju, onda u drugom čitanju nema nikakvih promjena. Ja se nadam, a pomalo sam i uvjeren da ćete ovaj puta nakon već dosta brojnih primjedbi koje su iznesene kroz rad odbora, ali i primjedbi koje će i jesu ovdje iznesene i sad će biti još iznesene, da ćete promijeniti odnos prema predlagateljima primjedbi i da ćete ih ugraditi sa relevantnom pažnjom u drugo čitanje. I to ne radi toga da bi ne znam tko dobio kakve poene, nego radi toga da bismo imali zajednički svi skupa, ali prije svega građani Republike Hrvatske što bolje zakone, a ne što lošije zakone. Isto tako mislim da bi bilo dobro da predstavnici Vlade kada govore, ne mislim sad samo na vas o određenom zakonskom prijedlogu i govore prvi, da bi bilo dobro da se već onda referiraju na one prijedloge i ona mišljenja koja su dana u radnim tijelima jer radna tijela zato i postoje da koncentrirano i sadržajno, pošto postoje ljudi koji su tamo više skloni određenim specijalnostima da to tako kažem, doprinose da zakon bude što bolji. Tako da mislim da bi bilo dobro da Vlada, kažem uvaži već iznesene primjedbe i prijedloge koji su već i njima napismeno dostavljeni. A sad bih, dozvolite mi prešao na konkretne primjedbe koje Klub zastupnika SDP-a ima na ovaj zakon. Već je gospodin Tomljanović kad je govorio u ime Odbora za zakonodavstvo gdje smo o tome raspravljali kazao da članak 1. nije u korelaciji sa člankom 34., samo mislim da to treba malo ipak obrazložiti jače, tako da predstavnici Vlade vide dubinu primjedbe. Dakle, u članku 1. koji je, naravno uvodni članak govori se da se ovim zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja privatnih detektivskih djelatnosti, da bi se u članku 34. kazalo da ministar unutarnjih poslova će donijeti pravilnike, i kaže prvo, ima pet alineja, o uvjetima i načinu obavljanju detektivskih poslova. Dakle, naravno da ne može ministar unutarnjih poslova raditi ono što je zakonom već prije predvidio i to u članku 1., nego može samo po ovlaštenju iz članka 1. recimo rješavati neke stvari kao što ovdje dobro piše da donosi pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita, sadržaj … /Govornik se ne razumije./ … iskaznice, tehničkim uvjetima itd. Drugim riječima, nije ovo jedini primjer gdje se takve norme međusobno neusklađene pojavljuju u zakonima jer ne može naravno izvršna vlast, pogotovo ne ministar, još bi možda Vlada u nekim okolnostima i pod određenim okriljem Ustava to mogla učiniti, ali nikako ne može ministar donositi pravilnik o onome o čemu rješava zakon. Zatim, članak 3. govori se da bi netko dobio, obrtnik ili pravna osoba dopuštenje da obavlja posao privatnog detektiva, između ostalog treba imati treba imati osobinu da nije pravomoćno osuđen ili kazneno, da se ne vodi protiv njega kazneni postupak za određeno krivično djelo. Tu su stručnjaci na Odboru na pravosuđe, prije svega profesori pravnog fakulteta upozorili da postoji određena neusklađenost zakona koji reguliraju takvu takvu materiju, s obzirom na to da se ne zna zapravo čime se dokazuje takva jedna osobina. Da li potvrdom nadležnog kaznenog suda ili nekom drugom potvrdom moguće? Dakle, upozoravamo naravno i na na tu jednu potrebu da se kaže tko zapravo o tome da netko nije pravomoćno osuđen i da se ne vodi protiv njega kazneno djelo odlučuje. Osobno imam primjedbu i na članak 4. u zadnjoj alineji kad kaže da domaći, da tako kažem privatni detektiv treba poznavati hrvatski jezik, a onaj tko je pripadnik građanin neke zemlje članice Europske unije ne mora. E pa sad gledajte, u nekim zakonima imamo, primijetio sam da osnovno poznavanje hrvatskog jezika da bi stranac mogao u ovoj zemlji obavljati određene poslove, treba poznavati, dakle treba imati to svojstvo da poznaje hrvatski jezik, u nekim drugima ne. Pa kako će, recimo obrtnik, sad ne ulazimo u pravnu osobu, gdje on recimo sam može obavljati taj posao, korespondirati sa okolinom i to prije svega društvenom okolinom ako ne bude poznavao hrvatski jezik? Ne znam da li je zamislivo da netko u Velikoj Britaniji od hrvatskih državljana obavlja takav posao, a da ne zna engleski? Mislim da je to nemoguće. Zatim u članku 6. upozoravam na jednu nepreciznost koja se spominje oko toga da se sigurnosni uvjeti, a to je jedan uvjeta koje mora imati privatni detektiv da mora ispunjavati to da nije bila u sprezi s pojedincima, grupama ili organizacijama usmjeren na činjenje kaznenog djela ili prekršaja. Ovo sprezi, mislim to je, sad moram reći to je stvarno stari socijalistički termin vrlo neprecizan i to što je sprega. Onda ako se piše da je to sprega, treba definirati što je sprega. Mislim da se slažemo u tome. Predlažem da se to izbaci iz zakona i drugačije formulira. U članku 6., dobro to je spomenuto, to ne bih onda ja ponavljao. Ali u članku 7. se govori da privatna detektivka da prikuplja obavijesne informacije da bi se utvrdile neke činjenice, onda kaže da prikuplja obavijesne informacije o činjenicama, okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana. Šta znači osobni položaj građana? To isto treba definirati. Jer ovaj zakon inače po prirodi stvari zadire ili može zadirati u ljudska prava i slobode. Dakle tu treba biti vrlo precizan kada se definira po zakonu. U članku 10. nije nam jasno šta znači kada privatni detektiv može provoditi zaštitu od prisluškivanja i snimanja. Zaštitu koga? To ne piše. Može biti bilo koga ne samo stranke. Posebno je zanimljiv članak 12. gdje se govori o tome da privatni detektiv ne smije obavljati poslove koji su u nadležnosti policije. Naravno, samo koje poslove. To treba precizno, točno razgraničiti. I članak 30. govori se o nadzoru pa se u članku 1. ispod glave pod nadzorom govori o upravnom inspekcijskom nadzoru. Ali nigdje nemate u ostalim člancima u toj glavi da se govori što je to upravni nadzor, da uopće postoji, ali se stalno govori o inspekcijskom nadzoru. Pa ja predlažem da ili se to, da u članak 30. da se naprosto izbaci ili se samo kaže da postoji inspekcijski nadzor ili da se kaže što je upravni nadzor pošto se ovdje spominje, a mislim da bi bilo dobro da se I na samom kraju, članak 40. kaže: Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti osoba i imovine koje se odnose na privatne detektive. To sam i na odborima govorio, ovdje ću ponoviti. Dakle to je jedna formulacija koja se inače u prijelaznim odredbama u nekim zakonskim prijedlozima pa onda i u zakonima pojavljuje … /Ne razumije se./ … ali ona nije precizna i bilo bi bolje da se kaže točno koje norme iz toga zakona prestaju važiti ili da se pošto se ovdje radi o Zakonu o zaštiti imovine osoba, čini mi se, ne čini mi se nego sam siguran da to isto predlaže Vladi, a Vlada nama Saboru, da se onda promijeni taj zakon da se naprosto izbace te norme i onda smo riješili problem ali na jedan čisti način i nema više problema u interpretaciji. I na samom kraju dakle povezano s onim na početku što sam rekao, ovog puta, a nakon toga što je doista bila konkretna rasprava i na nadležnim radnim tijelima pa i u ovoj sabornici, vjerujem da će predlagatelj zakona doista uvažiti primjedbe koje su date na prvo čitanje i odredbe prvog čitanja i da će sukladno naravno tome pripremiti jedan kvalitetan konačni prijedlog zakona. U tom smislu ćemo mi kao klub SDP-a podržati prvo čitanje zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.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 Najprije bih želio se zahvaliti našim radnim tijelima i matičnom radnom tijelu i ostalima koji su ovako detaljno i korektno razmotrili ovaj zakon, dali niz prijedloga i ono što kaže gospodi Šprem, bilo bi dobro da nam je jasno predlagatelj rekao da li prihvaćaju te prijedloge. prijedloge. Ja mislim da bi trebalo ih prihvatiti i polazeći od toga da vi to prihvaćate, ja neću spomenuti i ponavljati te iste prigovore na ovaj prijedlog zakona već ću se dotaknuti nekih drugih prigovora. Ono što prvo upada kolegice i kolege u oči kod čitanja ovog prijedloga zakona je čini mi se snažan utjecaj zaštitarskog lobija. Naime, ovako oblikovana rješenja omogućavaju postojećim zaštitarskim tvrtkama da se bez većeg truda doregistriraju i za ovu djelatnost. To svakako nije dobro. Drugo, zabrinjavajuće je također i to da se u izradi ovog prijedloga zakona uopće nije, barem prema našim informacijama konzultirala udruga privatnih detektiva te da se u njemu ostavlja preveliki diskrecijski prostor ja bih rekao policijskih uprava da određuju tko ima, a tko nema uvjete za izdavanje dozvole za obavljanje ove djelatnosti. Zato smo u klubu HNS-a detaljno prošli ovaj prijedlog zakona i ne želimo kritizirati ga tamo gdje sami nismo u stanju dati bolje rješenje pa bih vas molio gospodine državni tajniče da evo me pratite, doduše iz fonograma ćete moći izvući te naše prijedloge, oni otprilike idu u sljedećem pravcu. Članak 2. u definiranju što je to detektivska djelatnost potrebno je navesti i prikupljanje dokaza, to ste ispustili, jer je to od osobite važnosti u slučajevima kojima je cilj kvalitetna priprema tužbenih zahtjeva, odnosno pokretanje i vođenje sudskih parnica. Primjerice kod zaštite autorskih prava, patenata i sl. kada se materijalnim dokazima izravno može dokazati kršenje pripadajućih prava oštećene osobe, odnosno tužitelja. Zato čini mi se i čini se nama, da svakako i prikupljanje dokaza treba navesti u članku 2. Nadalje, prema propisu koji je do sada regulirao ovu djelatnost, jedan od uvjeta za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivske djelatnosti bila je obveza određivanja pripravničkog staža. Mi smatramo da ne treba spuštati taj standard već da ga treba zadržati, dakako valjalo bi i učiniti određene izuzetke. Naime treba izuzeti osobe koje imaju recimo najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji se posebnim zakonima, npr. Zakon o policiji, definiraju kao ovlaštene službene osobe, jer standard tako stečenog iskustva bitno nadilazi sadržaj predviđene dužine obveznog pripravničkog staža privatnog detektiva. Radi se dakle o ovlaštenim službenim osobama u policiji, vojnoj policiji, tajnim službama, pravosudnoj policiji, oni svakako trebaju biti izuzeti, ali isključivo oni. Nadalje, način na koji je predlagatelj zakona formulirao 2. i 3. stavak članka 6. otvaraju prostor moguće zlouporabe jer daju diskrecijsko pravo nadležnom policijskom službeniku da neku osobu diskvalificiraju u postupku sigurnosne provjere bez valjanog dokaza, tek navodeći sumnju da se radi o stalnom ili povremenom konzumentu opojnih droga ili alkohola. To je moguće po ovom vašem prijedlogu. Mi u klubu HNS-a držimo da je potrebno preformulirati ono što je predlagatelj zakona predložio, tako da se definira da sigurnosne uvjete ne ispunjava osoba koja je zavedena u policijsku evidenciju kao konzument opojnih droga, počinitelj prekršaja pod utjecajem alkohola itd. Ovom izmjenom se definira da je kod sigurnosne provjere relevantan samo službeni podatak iz policijske evidencije, a ne osobni stav policijskog službenika. Također smatramo da bi dopuštenje za obavljanje ove djelatnosti u postupku sigurnosne provjere trebalo odbiti i osobama koje su nečasno otpuštene iz Oružanih snaga. To također se nigdje ne spominje. U članku 8. ovog prijedloga definira se obveza privatnog detektiva da obavlja poslove na temelju radnog naloga što je u biti pomalo neozbiljno, jer više od 90% privatnih detektiva u Republici Hrvatskoj imaju status obrtnika. Dakle, oni će morati sami sebi pisati pisati radne naloge. Ne bi li bilo kolegi bolje da ovo pitanje riješimo na način da oni dobiju odnosno da je dovoljna punomoć, recimo onako kako odvjetnici sa punomoći zastupaju svoje klijente. Dakle, punomoć umjesto radnog naloga. Članak 9. Trebalo bi omogućiti da privatni detektiv može prikupljati obavijesti, informacije i dokaze između ostalog i o kaznenim djelima koje se progone po službenoj dužnosti na zahtjev dakako oštećene osobe. Naime, poznato je da se u slučajevima počinjenja kaznenih djela kojima je nanesena šteta u vrijednosti preko tisuću kuna ta kaznena djela progone po službenoj dužnosti. Nema nikakvog razloga da se oštećenome ne dozvoli mogućnost da poduzme sve, uključujući i pomoć privatnog detektiva kako bi povratio recimo svoj automobil, neovisno o tome da li se to kazneno djelo progoni po privatnoj tužbi ili po službenoj dužnosti. U članku 12. navedeno je koje poslove privatni detektiv ne smije obavljati, između ostalog i to da ne smije obavljati poslove otkupa predmeta kaznenog djela. Intencija predlagatelja je na njoj potpuno razumljiva, tu nemamo prigovora. Ipak, u slučajevima krađe recimo robe od proizvođača i njene preprodaje na ilegalnom tržištu te u slučajevima plagiranja ili krivotvorenja recimo robe i njene neovlaštene prodaje pod originalnim brandom, postupak dokazivanja kaznenog djela za to dokazivanje bitno je jasno i prikupljanje materijalnih dokaza. Zato predlažemo da se novim stavkom iznimno omogući privatnom detektivu otkupiti predmete koji mogu poslužiti kao materijalni dokaz počinjenja kaznenog djela. Mislim da to ne bi poremetilo jasno vašu opću koncepciju glede članka 12. Nadalje, privatni detektivi prema ovom prijedlogu zakona imaju ovlasti koje su nerijetko delikatne prirode i privatni su detektivi izloženi različitim rizicima koji mogu dovesti do zlouporabe ovlasti. Nužno je stoga posebni etičkim kodeksom, po nama, utvrditi standard ponašanja privatnih detektiva. Predlažemo da se posebnim stavkom u članku 13. navede da je u obavljanju svog posla privatni detektiv dužan pridržavati se kodeksa detektivske etike kojeg donosi ministar unutarnjih poslova, uz prethodno pribavljeno mišljenje Udruge privatnih detektiva. Grubo kršenje kodeksa smatralo bi se zlouporabom ovlasti privatnog detektiva, o čemu bi prije izricanja sankcija nadležne policijske uprave mišljenje dalo Etičko povjerenstvo Udruge privatnih detektiva. Konačno, odredba koja je u članku 25. definira obvezu privatnog detektiva da pored osoba o kojima je prikupljao obavijesti podatke vodi i popis osoba od kojih je prikupljao obavijestio mislim da ne drži vodu. Naime, ona nije razumna. Naime, već dva članka ranije, u članku 23. ovog prijedloga zakona definirao je da se mogu dokumentirati obavijesti ili podaci i od osoba koje nisu voljne potpisati zapisnik. To obuhvaća i osobe koje žele sačuvati svoju anonimnost. U praksi je dakle nemoguće voditi zbirku koja bi sadržavala popis svih osoba od kojih su dobivene korisne obavijesti i podaci, a posebno ne od onih od kojih nije dobivena nikakva korisna informacija. Mislim da je to pomalo besmisleno. Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju i zahvalni smo svima onima koji su i predložili da se ide u dva čitanja, ali bi predlagatelju sugerirali da se manje drži suflera iz zaštitarskog lobija i da se što više konzultira Udruga privatnih detektiva. Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Kao što vidimo ovim se zakonom i hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa propisima Europske unije i mi ustvari se po prvi put susrećemo sa ovim pojedinačnim ovakvim zakonskim prijedlogom. Uvjeti za obavljanje detektivskih poslova te prava i dužnosti privatnih detektiva propisani su Zakonom o zaštiti osoba i imovine. da su odredbe koje se odnose na detektivsku djelatnost sadržane u zakonu koji je prvenstveno regulirao zaštitarsku djelatnost, propisani su samo osnovni uvjeti za obavljanje detektivske djelatnost te je stoga potrebno tu djelatnost cjelovito regulirati regulirati ovim posebnim propisom. Kao što smo i čuli od državnog tajnika u uvodnom izlaganju, u Hrvatskoj posluje oko desetak agencija s oko 30-tak osoba koje su položile detektivski ispit odnosno imaju licencu za obavljanje detektivskog posla. Oni koji se bave tim poslom uglavnom su radili u policiji, vojsci ili državnom odvjetništvu. Detektivska djelatnost u posljednjem periodu zbog opsega i šarolikosti zahtjeva za uslugama po raznim pitanjima prijevare, krađe, ucjene, lojalnosti zaposlenika, nestanka osoba, provjere boniteta tvrtki, kredibilnosti poslovnih partnera, korupcije i sl. zbog nedorečenosti propisa bila su na rubu zakona. Prijedlogom zakona o privatnim detektivima propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova te način obavljanja ovih poslova. Prijedlogom zakona obavljanje detektivskih djelatnosti omogućuje se obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava, dok prema važećim odredbama zakona o zaštiti osoba i imovine tu djelatnost mogu obavljati samo obrtnici odnosno društva osoba. Zakonom se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja podacima koji privatni detektiv prikupi te se utvrđuje upisnici koje su dužne voditi pravne osobe i obrtnici koje obavljaju ovu djelatnost i Ministarstvo unutarnjih poslova. Također propisana je i detektivska iskaznica, te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora. Ovu djelatnost mogu obavljati pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje ministarstva nalaženog za unutarnje poslove kao i privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje tih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovrnice ugovora sa europskom gospodarskom, I što u stvari je detektivska djelatnost? Evo ovdje preciziramo da je to djelatnost i da ona podrazumijeva prikupljanje obavijesti i podataka potrebnih za utvrđivanje činjenica, uvid u osobne i druge podatke, te korištenje i obradu osobnih i drugih podataka za potrebe naručitelja detektivskih usluga sve u granicama ovlasti koju daje naručitelj i u skladu sa odredbama ovog zakona. Ako detektivi prilikom obavljanja poslova otkriju podatke o pripremanju, činjenju ili počinjenom kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti, dužni su bez odgode o svim podacima izvijestiti državno odvjetništvo ili policiju, te će na taj način biti od pomoći redovnim tijelima vlasti koji brinu o sigurnosti države, odnosno građana. Pored navedenom u području detektivske djelatnosti preuzimaju se europske norme, te usklađivanje s drugim propisima. Nekoliko je razloga zašto treba pozdraviti donoš+enje ovog zakona, prije svega privatni su detektivi do sada djelovali kao što smo istakli na rubu zakona, odnosno bili su izjednačeni sa zaštitarima što ima je u veliko po nama otežavalo rad. S druge strane ta istraživačka djelatnost važna je strankama u određenim upravnim parničnim prekršajnim, kaznenim i drugim postupcima koji žele da se istražne radnje provedu u širem opsegu od onog kojeg osigurava država ili žele provođenje istrage u slučajevima kada država to prema važećim propisima nije dužna provoditi. Obzirom da u Hrvatskoj trenutno djeluje desetak detektivskih agencija, očigledno postoji interes za tu vrstu djelatnosti, stoga je potrebno obzirom da bi njezinim nesavjesnim obavljanjem moglo doći do povrede privatnosti istraživanih osoba, zakonski propisati uvjete njezinog obavljanja kao i točno odrediti što privatni detektivi smiju istraživat. Čitajući članak gdje vlasnik jedne naše agencije govori o tome što je trebao činiti da bi zadovoljio zahtjeve klijenata koji je želio provjeriti jednu tvrtku zapitao sam se nije li ulazak u kuću i potraga za prašinom na ormarima u dnevnom boravku jednog menagera ipak malo previše. Dobrim stoga smatram odredbu prema kojoj osoba koja obavlja detektivsku djelatnost ne smije sklopiti ugovor u obavljanju takvih poslova ukoliko bi njime bila ugrožena ljudska prava i temeljne slobode drugih osoba zajamčene Ustavom Republike Hrvatske. Još je važnije, a to prijedlog i predviđa, odrediti tko se tom djelatnošću može baviti. Sigurnosna provjera stoga važna je ne samo zbog klijenta, već i zbog zaštite ugleda detektivske djelatnosti. Dobro je što je jedan od uvjeta koja osoba mora ispunjavati za stjecanje dopuštenja za obavljanje posla privatnog detektiva ispunjavanje sigurnosnih uvjeta koji se utvrđuju provjerom koju provodi nadležna policijska uprava. Za pretpostaviti je da će ubrzo doći do potreba za izmjenama i dopunama ovog zakona, ne radi očekivanog pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, već i zbog toga što je i potencijal za razvoj ovog posla velik, a posebice zbog svega većeg priljeva stranog privatnog kapitala i slijedom toga će sigurno trebati preciznije urediti dijelove ovog zakona. Bez obzira što smo istaknuli i možda neke od otvorenih pitanja nadamo se da će nadležne institucije posebice Ministarstvo unutarnjih poslova poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi bilo što manje problema u provedbi ovog zakona. Pored toga mišljenja smo da postoji prostora da se pojedina konkretna problematika iz zakona kvalitetno uredi, proceduralno jednostavnije podzakonskim propisima koji su u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. S obzirom da se radi evo o prvom pokušaju reguliranja ovog područja i usklađivanja naših propisa sa propisima Europske unije, klub HSS-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo HSSB pozdravlja prije svega mogućnost da ovaj zakon se raspravi u dva čitanja. Pozdravlja isto tako i ovaj prijedlog zakona od strane predlagača koji između ostaloga i usklađivanje zakonodavstva sa Naravno da je ova djelatnost bila samo djelom regulirana, točno je i to da kako kaže državni tajnik da nema, odnosno nije bilo nekog većeg interesa vezano za obavljanje detektivske djelatnosti. S obzirom da je samo 15 detektivskih kuća ili 15 agencija registrirano za detektivsku djelatnost odnosno 46 osoba ima dopuštenje za ovaj vid i ovu vrstu posla. Moji kolegice i kolege zapravo su iznijeli uglavnom ono što prijedloge i dvojbe vezano za određene odrednice u predloženom zakonu, ja bih samo osvrnuo se na nekoliko. Osobno mislim da nije dobro ovo što se kazuje u članku 1. odnosno da se uvjeti i način obavljanja privatne istražne djelatnosti propisuje ovim zakonom, a onda se u članku 34. mislim da je to loše, propisuje da ministar donosi pravilnik nakon što se ovaj zakon usvoji, dužan je donijeti u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga zakona. A istodobno se u stavku 1. članka 34. kaže da ministar unutarnjih poslova donosi pravilnik između ostalih o uvjetima i načinu obavljanja detektivskih poslova. Znači godinu dana nakon stupanja na snagu zakona ministar donosi pravilnik po kome će detektivi imati uvjete i način obavljanja detektivske poslove. Mislim da je to predug rok, isto tako kao što mislim da je upravo uvjeti i način obavljanja ove djelatnosti i detektivskih poslova trebalo izregulirati u najvećem dijelu zakonom a pravilnike koje će donijeti nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova naravno postaviti za nekakve manje važnije stvari. Isto tako u članku 4., dakle, uvjeti koje izdaje policijska uprava za dopuštenje detektivskog posla je između i ostalog u točki 4. da nije pravomoćno osuđena ili protiv nje se ne vodi kazneni postupak, dakle, i HDSSB postavlja pitanje a čime se to dokazuje. Mislim da u zakonu to treba jasno kazati koja je to potvrda, koja to institucija izdaje dokaz da osoba nije pravomoćno osuđena, da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i sve ovo što sadrži ova točka 4., isto tako kao što se primjerice kaže u točki 3. da osoba treba imati opću zdravstvenu sposobnost, ali se isto tako kaže s čime se ta opća zdravstvena sposobnost dokazuje. Dokazuje se uvjerenjem specijaliste medicine rada, odnosno ovlaštene zdravstvene ustanove. Kada govorimo o sigurnosnim uvjetima, tada isto tako primjedba, dakle, ponovljena primjedba što to znači u članku 6. da osoba ne ispunjava sigurnosni uvjet ako je bila u sprezi sa pojedincima, grupama, organizacijama usmjerenim, usmjerenim, znači njene, kaznenih djela ili prekršaja. Što to znači da su neke grupe usmjerene? Da li to znači možda genetska usmjerenost? Što to znači? Ili to znači da su evidentirani kao prekršitelji kao izvršitelji kaznenih djela? A osim toga, koji su to kriteriji da je ta osoba koja ima namjeru da obnaša poslove detektiva bila u sprezi? Što je to? Da li je ona u evidenciji policijske uprave, ili u evidenciji suda ili je bila osuđivanja? Ovo u sprezi mislim da je malo nejasno i da evo ja molim predlagača da ovaj dio članka 6. malo bolje razjasni, odnosno donese malo konkretnije kriterije i parametre što to znači. U članku 9. kaže se da privatni detektiv smije prikupljati obavijesti od osoba, od osobe koja je te informacije voljna dati i dužan je upozoriti tu osobu da podatke daje dobrovoljno. Što se događa ako to upozorenje izostane i da li je zapravo nužno zakonom ograničiti posao detektiva a da prikupljajući informacije, naravno sukladno zakonu baš mora upozoriti osobe od koje prikuplja informacije. nešto za razmišljati da li detektiv baveći se poslom treba upozoriti osobu ili osobe od koje prikuplja informacije, naravno prikupljajući informacije na način kako je to zakonom dopušteno. Isto tako u članku 9. vezano za prikupljanje informacija kandidatima za zapošljavanje, odnosno zaposlenih radnika, kaže se koji su dali pristanak mislim da je nužno provjeriti da li je ova odredba u članku 9. sukladno Zakonu o radu a vezano za zabranu prikupljanja podataka o radniku. Ono što bih htio naglasiti na kraju, mislim da, odnosno ja sam očekivao od predlagača, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno u konkretnom slučaju od državnog tajnika da upravo ove stvari koje su i naglašene na odborima u prethodnoj raspravi čije zaključke smo čuli ovdje, dakle da određena nejasna pitanja, a nejasnih pitanja u ovom prijedlogu zakona ima, da državni tajnik, zastupnicima u Hrvatskom saboru ta pitanja objasni jer ta pitanja zapravo i za govornicom i od mojih kolegica i kolega su se provlačila kao nejasna, kao nedvojbena, dakle, ja bih zamolio državnog tajnika, da vezano evo ovoj raspravi koju sam imao, da pojasni određene članke, što oni točno znače posebno vezano primjerice za prikriveno snimanje da li to detektiv ovim zakonom može, u kojim slučajevima on to može činiti, kada može prisluškivati i da li uopće može prisluškivati, da li mora tražiti primjerice odobrenje za prisluškivanje, sakupljajući dokaze, informacije i činjenice, od koga mora tražiti odobrenje za prisluškivanje, da li može prisluškivati i dužnosnike, od koga treba tražiti dopuštenje za takav rad. I dakle, ostale stvari koje su iznesene u ovoj raspravi, a koje smo čuli i od kolegica i kolega. Dakle, nadam se da će predlagač imati u vidu sve ovo iznesena stajališta ispred HDSSB-a ali naravno i ono što su kolegice i kolege prije mene kazale, primjedbe, dvojbe da će nam pružiti mogućnost pojašnjenja vezano za ove upite. U svakom slučaju HDSSB, evo u ovom prvom čitanju podržati će Prijedlog zakona o privatnim detektivima, uz očekivanje da predlagač usvoji primjedbe koje su izrečene Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ovaj zakonski prijedlog ima tri bitne karakteristike. Prvu, nepreciznost pojmova i definicija u njemu. Drugo, nemar prema temeljnim ljudskim pravima i slobodama osobito prema privatnosti građana. I treće, diskriminaciju hrvatskih državljana u odnosu na državljane Europske unije. Ajmo po točkama redom. Prvo, nepreciznost pojmova i definicija. Vidi se kroz članak 4. i članak 6. o kojem je ovdje već bilo govora. Dakle kako je to sad sve skupa zamišljeno? Policijska uprava je nadležna da izdaje odobrenje i da provjerava da li potencijalni taj privatni detektiv ispunjava sigurnosne uvjete. E sad kako su opisani ti sigurnosni uvjeti? Rastezljivo, nejasno, Dakle ne ispunjava uvjete ona osoba koja je bila ili jest još uvijek u sprezi s pojedincima, grupama ili organizacijama usmjerenim na činjenje kaznenih djela ili prekršaja. Organizacije usmjerene na činjenje kaznenih djela. To su nekakve zločinačke organizacije koje se udružuju. Još nisam čuo da se, da se stvorila organizacija za činjenje prekršaja. To još nismo vidjeli u praksi. Kakva bi to zločinačka prekršajna grupa bila? E sad to se već ovdje pitalo šta znači sad u sprezi s pojedincima, grupama ili organizacijama … Netko je nećak nekoga tko je učinio nekakvo kazneno djelo. I on sad smije raditi taj detektivski posao ili ne? Pazite on je u nekakvoj sprezi sa svojim stricem ili za policiju nije u sprezi sa svojim stricem. Ili je bio uključen u činjenje nekog kaznenog djela. Ta riječ, taj izraz u sprezi ovdje ne znači ništa odnosno može značiti svašta i ništa. I njega bi trebalo pojasniti. Dalje, ne može raditi taj posao ukoliko kontinuirano i prekomjerno konzumira alkoholna pića. A to treba ustanoviti nadležna policijska uprava. Prvo, što znači kontinuirano i prekomjerno? Jel' kontinuirano jedanput tjedno? Jel' to dva put mjesečno? Jel' to dva put godišnje? Pazite to je kontinuirano ako čovjek 10 godina svaki mjesec konzumira onda kontinuirano konzumira. Šta znači prekomjerno? Da se opija? Gdje to, tko to evidentira? Policija. Hoće li ga pozivati svaki četvrtak a da mu mjeri količinu alkohola u krvi? To je dakle dana jedna ovlast policijskoj toj postaji nadležnoj jel', policijskoj upravi da prosuđuje. Tebi ću dati dozvolu, tebi neću po ovoj ili po onoj osnovi. E dakle na temelju podataka dobivenih provjerom. Takvom provjerom a da se ne zna uopće što bi ta provjera trebala uključivati i drugih saznanja. I drugih saznanja. Policijska uprava daje ili ne daje odobrenje. Koja su to druga saznanja? Od koga dobijaju ta druga saznanja? Kako ih prikupljaju? I kakva su? Na šta se uopće odnose ta druga saznanja? Drugo saznanje može biti to da je, saznanje da je netko visok ili nizak, da je ćelav ili da ima kosu. Kakva su to druga saznanja bitna za ovo a da nisu navedena u zakonu? Sve može biti drugo saznanje. Prema tome tu se daju prevelike ovlasti policijskoj upravi da daje ili ne daje nekome odobrenje na temelju posve nejasnih kriterija. U članku 7. kaže da će nadležna policijska uprava rješenjem oduzeti privatnom detektivu dopuštenje za obavljanje poslova ako zlouporabi ovlasti privatnog detektiva. U kaznenim odredbama o kojima ću još kasnije govoriti nema, nije predviđeno uopće oduzimanje licence. Tamo su samo predviđene novčane kazne. Na temelju, što znači sad zloupotrijebiti ovlasti privatnog detektiva? To znači, kad netko zloupotrijebi ovlasti to znači da napravi bilo koje od ovih dijela za koje je predviđena novčana kazna. Već je zloupotrijebio ovlasti. Već nije radio po zakonu. Čim nije radio po ovom zakonu zloupotrijebio je svoju ovlast. Inače ja osobno mislim kad već nekom damo zakonom mogućnost da se pravi, da se da nadzor nad tim da li on ovaj posao obavlja zakonito mora biti vrlo strog. A da kazna mora biti oduzimanje licence. Onaj tko će obavljati detektivski posao a ne obavljati ga po ovom zakonu njemu se mora zabraniti da to radi. On gubi licencu. To je jedina smislena kazna. Što se tiče drugog, druge moje primjedbe a to je zaštita privatnosti građana. Pogledajmo na primjer odredbe samo članka 19., bilo koji drugi način učiniti» objavljivati pardon «niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim podatke do kojih je došao obavljanjem ugovornog posla niti drugoj osobi omogućiti objavljivanje tih podataka bez pristanka stranke. Sad pazite pa stranci može biti u interesu da se nekoga tko je istraživan po privatnom detektivu i javno … /Govornik Na jednom drugom mjestu piše da on smije te podatke koje je prikupio koristiti samo u svrhu u koju ih je prikupio što je normalno. Ali ako ovim zakonom omogućujemo da stranka tako prikupljene podatke, a oni su prikupljeni za jednu određenu svrhu i javno objavi onda smo mi otvorili vrata kršenju ljudskih prava i sloboda i njihove privatnosti i to, i to smo, ne da smo ih odškrinuli nego smo ih otvorili širom. Tu bi trebalo staviti nekakvo ograničenje. Nema javne objave. Mogu se koristiti u sudskim postupcima ako su za to prikupljeni. Mogu se predati stranci na uvid s kojom imate sklopljen ugovor. Ali nema objavljivanja toga. Mi ćemo imati inače pojavu, a možda ovaj to zakon i omogućava da će novinski izdavači, da će medijske kuće uzimati privatne detektive da bi ulazili u nečiju privatnost i da bi difamirali ljude. U svrhu ovu ili onu povećanje tiraže svojih novina ili promicanje određene, određene politike. Kaznene odredbe, koliko još imam vremena, su upravo nevjerojatno smiješne. Pazite: «Maksimalnom kaznom od 15 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj privatni detektiv ako je do sada prikupljao obavijesti i informacije iako mu ih ona nije voljna dati.» Šta to znači? Prisilno će ih prikupljati. «I kaznit će se s 15 tisuća kuna.» «Koristi sredstva ili uređaj za prikriveno snimanje ili prisluškivanje». On to ne smije raditi. I sad ako to bude radio dobit će, kaznit će se s 15 tisuća kuna. Pa 15 tisuća kuna, najmanje 15 tisuća kuna vrijedi jedan njegov posao, jedan njegov posao. On s jednim odrađenim poslom plati ovu kaznu. Ili, obrađuje i koristi obavijesti i podatke do kojih je došao u obavljanju ugovorenih poslova suprotno svrsi radi kojih su prikupljeni ili podatke nepropisno čuva. Znači, za krajnji nemar on prikuplja podatke, koristi ih suprotno svrsi za koje ih je prikupio, ne čuva ih dovoljno kvalitetno da oni izađu u javnost kad budu objavljeni i za sve to, tajno snima, tajno prisluškuje i za sve to će njegova maksimalna novčana kazna biti 15000 kuna. Ovo je upravo nezamislivo i ovo je najvažnija primjedba u ovoj raspravi. Pazite, kazna za to može biti oduzimanje licence i ništa drugo. i ništa drugo. Jer ako nekakav privatni detektiv nekog prisluškuje i nakon toga može i dalje obavljati tu djelatnost, je ljudi dragi onda smo mi ovdje, onda mi ovdje radimo štetu sa usvajanjem ovog zakona. Onda mi sve građane ove zemlje izvrgavamo teroru privatnih detektiva sa zapriječenom kaznom od 15000 kuna. Prema tome, razmislite dobro o ovim kaznenim odredbama. Hvala lijepa. Hvala. Replike. Gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Staziću, mene posebno brine što je u jednom segmentu ovaj zakon nedorečen, a nedorečen je vi ste ga spomenuli, a to je u sferi kršenja ili mogućnosti kršenja ljudskih prava. Obzirom da je prvo čitanje ja se nadam da će do drugog čitanja biti jasno da li privatni detektivi mogu prisluškivati, mogu snimati i ono što mene posebno brine, a to je definiranje javnog prostora. To znači, ako ja sjedim u kafiću da ja mogu ispod stola dobiti bubu ili bubicu od recimo nekog privatnog detektiva. Danas se to ne rješava bubicom, već da me može snimati kamerom. E sad, drugo je pitanje što ovim zakonom nije tamo u onom dijelu nadzora inspekcijskih poslova definirano zapravo inspekcija, odnosno nadziranje svega toga skupa. Mislim da smo na jako skliskom području i da ovim zakonom treba jasno napisati kako detektivi mogu prikupljati podatke i gdje ih mogu prikupljati i šta je to zlouporaba podataka do kojih dođu. Inače, u ovom zakonu ima niz ovako, ne bih ih nazvao smiješnih stvari, ali mene posebno zabrinjava u članku 10. da osim prikupljanja obavijesti i informacija, dakle koje rade privatni detektivi oni mogu prikupljati dokaze, podatke i obavijesti za tijela javne vlasti. Jer to znači da Ministarstvo unutarnjih poslova ili obavještajna služba ne samo novinska agencija koju ste vi spomenuli može ili recimo nekakav grad može angažirati privatnog detektiva. Dakle, niz pitanja u ovom zakonu je koji su nejasni. Ne razumijem zašto nisu neke stvari obrazložene detaljnije. Ja vjerujem obzirom da je prvo čitanje i dobro je što smo ipak išli u dva čitanja da će do drugog čitanja ove stvari biti razjašnjene. Hvala. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Lučin, mi imamo dobre i vrlo stroge uvjete za tajno praćenje, prisluškivanje osoba kada to rade tijela progona vlast. Treba odobrenje i Ustavnoga suda, suca Ustavnoga suda, Vrhovnoga suda, ovlaštenog suca Vrhovnoga suda da bi mogao USKOK, da bi mogla ne znam koja policija provoditi tajno praćenje. Ovdje toga nema. Ono što ne smije raditi država moći će raditi detektivi po prijedlogu ovog zakona ako ovo ovako ostane. Mogućnost koju ste spomenuli da tijela progona, da policija sam koristi detektive tamo gdje ne može dobiti ovlaštenje Vrhovnoga suda za tajno praćenje ovdje je ugrađeno u zakon. Pa nedavni sudac, a ja ću onda iznajmiti privatnog detektiva, on će to doduše napraviti, pa nek napravi i prekršaj. Kaznit će ga se sa 15000 kuna. I vrlo važno, i vrlo važno. Jedan opasan zakon ne naprave li se ozbiljne promjene do drugog čitanja. Hvala. Hvala lijepa. Evo, nisam se mislio javljati, ali samo da dam jedno pojašnjenje i odgovor gospodinu Staziću i još nekim zastupnicima koji su problematizirali ovo pitanje. Slažem se da je moglo biti sretnije ovo riješeno na način da se kaže da će izgubiti automatizmom licencu, nema razloga da to ne bude. Međutim, ovaj zakon ne dozvoljava mogućnost takvih zlouporaba zbog toga što je neovlašteno snimanje kazneno djelo i po članku 4. ako on počini kazneno djelo članak 4. stavak 1. točka 4., znači on može raditi taj posao privatni detektiv ako pravomoćno nije osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak između ostaloga i taj. Postoji pravna osnova da mu se oduzme licenca i da ne može više raditi taj posao. Tako da nismo baš toliko radili zakon koji je nekvalitetan. A drugo isto što ste rekli, malo me to iznenadilo da zašto to je članak 19. stavak 3. zašto privatni detektiv ne bi smio učiniti dostupnima drugima podatke do kojih je došao. Možda netko je angažirao njega da bi nekoga difamirao. Mi smatramo da je nedopustivo da te podatke objavljuje privatni detektiv. Osoba koja je od njega tražila te usluge i kojoj je on dao te podatke ih može objavljivati i s njima raspolagati kako hoće. Međutim, ovim zakonom smo upravo željeli spriječiti to da privatni detektivi se koriste za razračunavanje …/Govornik se ne razumije./… osoba u javnosti. Isto tako ste rekli kad ste pokušali gramatičko, gramatički tumačiti odredbu članka 6. pa ste rekli koje su to skupine koje se organiziraju radi činjenja prekršaja. Međutim, tu jasno piše da se taj članak, stavak 1. alineja prva odnosi i na pojedince, pa kaže: “koja je bila ili je u sprezi s pojedincima, grupama koji čine prekršaj.“ Pojedinci mogu činiti prekršaj, tako da ja nemam ambiciju reći da je ovo savršen zakon. Mi ćemo ga sigurno probati popraviti. Ima nedostataka. Ja sam to odmah na početku rekao da ćemo sigurno uvažiti sve one primjedbe. Međutim, nije dobro omalovažavati baš sva rješenja koja ipak imaju neku svoju Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je vaša tvrdnja da ste stavkom 3. članka 19. onemogućili da privatni detektivi ne stavljaju, ne daju u javnost podatke koje su prikupili. Zašto? Zato što jedan privatni detektiv može od drugoga naručiti, pa će on u tom postupku biti stranka, a ne privatni detektiv i to će objaviti ako mu je to u interesu. Pazite koja je svrha, koju svrhu mi moramo postići? Mi moramo postići svrhu da se podaci koji se prikupe radom privatnog detektiva mogu koristiti samo u svrhu u koju su prikupljani. Nema objavljivanja, nema, ne smije ga biti, tamo gdje ne postoji javni interes. gdje ne postoji javni interes. . / . I Jer pazite ako vi niste državni tajniče svjesni opasnosti ovoga, meni je to jako žao, jer to znači da ove primjedbe nećete uvažiti do drugog čitanja, ali ja vas uvjeravam da opasnost od šikaniranja ljudi, od kršenja njihovih prava i sloboda kroz ovaj zakon postoji. Postoji, ono je unutra ugrađeno. Pa u interesu je svih nas da to spriječimo, nadam se i ministarstva. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Dobili smo Prijedlog Zakona o privatnim detektivima i ovim se zakonskim prijedlogom kao i mnogima, uređuje, usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a isto imamo izjavu njegove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Do sada obavljanje detektivskih poslova, te prava i dužnost istih, regulirani su Zakonom o zaštiti osoba i imovine iz 1996. i 2001. godine, koji je uglavnom regulirao zaštitarsku djelatnost. Donošenjem Zakona o privatnoj zaštiti u ovom zakonu prestaju važiti odredbe koje se odnose na zaštitarsku djelatnost dok se odredbe koje se odnose na detektivsku djelatnost i dalje ostaje na snazi. Pošto je postojeći zakon uglavnom regulirao zaštitarsku djelatnost, uvjeti koji su propisani nedostatni su za obavljanje detektivskih poslova stoga je potrebno donijeti novi zakon koji će regulirati ovu djelatnost. Dakle radi se o privatnoj istražnoj djelatnosti koja izlazi iz okvira istražne djelatnosti koju provode državna tijela. Do sada prema Zakonu o zaštiti osoba i imovine, ove poslove mogu obavljati samo obrtnici i društva osoba dok se ovim prijedlogom zakona obavljanje detektivskih poslova omogućuje obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava. Također je propisano da detektivske poslove mogu obavljati i privatni detektivi koji su zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika koji imaju dopuštenje nadležne policijske uprave za obavljanje ovih poslova. Propisani su uvjeti koje mora ispuniti pravna osoba i obrt da bi dobili dopuštenje za obavljanje ove djelatnosti. Isto tako ovim prijedlogom zakona poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova je ovlašteno za oduzimanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti onoj pravnoj osobi ili obrtu koji prestanu ispunjavati propisane uvjete bez da pravna osoba ili obrt ima pravo žalbe. To mi se ne čini dobrim i mislim da bi to trebalo promijeniti. Novina je da za obavljanje detektivskih poslova više nije uvjet hrvatsko državljanstvo, dovoljno je da osoba ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj, a to je opet u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije. U načinu obavljanja detektivskih poslova propisano je da se poslove može obavljati samo na temelju ugovora između pravne osobe ili obrta i naručitelja detektivskih usluga. Zakonom se regulira da se podaci ne smiju prikupljati samo od osoba koje, mogu prikupljati a detektiv je dužan upozoriti osobu da tražene podatke daje dobrovoljno. U članku 12. propisano je da se ne smije prikupljati podatke koji su prema posebnom zakonu, primjerice kao što je Zakon o zaštiti tajnosti podataka ili Zakon o zaštiti osobnih podataka, zabranjeni objavljivati. Tako se propisuje da se ne smiju koristiti uređaji za prikriveno snimanje ili prisluškivanje. Članak 13. propisuje da detektiv prilikom prikupljanja podataka mora zaštititi dostojanstvo, ugled i privatnost osobe o kojoj prikuplja podatke. Ovaj prijedlog zakona propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja s podacima koje privatni detektiv prikupi, te utvrđuju upisnici koje su dužni voditi pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost, ali i Ministarstvo unutarnjih poslova. Također je propisana detektivska iskaznica te je utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog inspekcijskog nadzora. U članku 35. utvrđeni su prekršaji i prekršajne sankcije za pravne osobe i obrtnike, tako da će se kaznom od 10 do 50 tisuća kuna kazniti pravna osoba koja krši zakon, a za iste prekršaje obrtnik će biti kažnjen kaznom od 10 do 15 tisuća kuna. Neću govoriti o iznosu kazne, ali sam mišljenja da bi za iste prekršaje trebala biti i visina novčane kazne ista i mislim da bi to trebalo dakle poboljšati u odnosu na ovaj prijedlog. S obzirom da detektivska djelatnost do sada nije bila regulirana posebnim zakonom, a isto tako pošto je ovo čitanje, dakle imamo vremena do drugog čitanja poboljšati ovaj zakon, mislim da je konačno vrijeme i da se donese i dakako da ću podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Rebić je s pravom ukazao na dobru poziciju odnosno važnost članka 13. Međutim ja bih upozorio kolega Rebić, kako ćete vi zaštititi dostojanstvo treće strane? Recimo u jednom preljubničkom trokutu imate i nekakvu treću stranu koju neminovno morate povrijediti povrijediti dostojanstvo. Zapravo vraćamo se na poantu, a to je šta je sa dokumentacijom i podacima do kojih dođu privatni istražitelji, odnosno detektivi. To je najvažnije i to se iz ovog zakona de facto ne vidi. Mi znamo da ti dokazi ne vrijede na sudu, ako ne vrijedi, recimo ne vrijedi ni policijski dokazni dokaz recimo obavještajne agencije ako nije rađena po nalogu Vrhovnog suda odnosno Državnog odvjetništva. Zato ponovo naglašavam, ovo je jako bitan zakon s aspekta povrede i mogućnosti povrede ljudskih prava i mislim da bi trebalo ove neke granične situacije kojih ima jako dosta u ovom zakonu, trebalo jasno definirati. Pa ako hoćete ja sam pobornik toga da i neke ispustimo ukoliko bi mogli narušiti ljudska prava, a ne možemo ih definirati ili nekakav širi zakonski okvir nam to ne dopušta. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Niko Rebić. možemo kazati isto da dokumentacija da je na više članaka propisano kako se čuva, kad prestaje vrijediti. Dakle, kad kad prestane obavljanje određene detektivske i privatne agencije, dakle zna se kako se pohranjuju podaci, ali ja i ja i dalje mišljenja sam da ima vremena da sve ove preciznosti do kraja izvedemo do drugog čitanja. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Radi utvrđivanja činjenica potrebnih u određenim upravnim, parničnim, prekršajnim, kaznenim i drugim postupcima provode se određene istražne radnje putem tijela koji vode te postupke. Ako osobe koje su stranke u navedenim postupcima žele da te istražne radnje provedu u opsegu koji je širi od onoga kojeg osigurava država ili žele provođenje istrage u slučajevima kad država prema važećim propisima to nije dužna provoditi, ovim zakonom je omogućeno da to provedu angažiranjem privatnih detektiva čiju djelatnost reguliraju odredbe ovoga zakona. Dakle, radi se o privatnoj istražnoj djelatnosti koja izlazi iz okvira istražne djelatnosti koju provode državna tijela. Uvjeti za obavljanje detektivskih poslova te prava, dužnosti privatnih detektiva propisani su Zakonom o zaštiti osoba, imovine čije su odredbe koje se odnose na zaštitarsku djelatnost prestale važiti danom stupanja na snagu Zakona o privatnoj zaštiti, dok su odredbe koje se odnose na detektivsku djelatnost ostale na snazi. S obzirom da su odredbe koje se odnose na detektivsku djelatnost sadržane u zakonu koji je prvenstveno regulirao zaštitarsku djelatnost, propisani su samo osnovni uvjeti za obavljanje djelatnosti, stoga se opravdano ukazala potreba da se ta djelatnost na cjelovit način regulira posebnim propisom. Prijedlogom zakona o privatnim detektivima propisuju se uvjeti za obavljanje detektivskih djelatnosti poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djeltanosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova te način obavljanja detektivskih poslova. Ovim prijedlogom zakona omogućuje se obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i svim oblicima trgovačkih društava da prema važećim odredbama Zakona o zaštiti osobne imovine tu djelatnost mogu obavljati samo obrtnici i društva osoba, dakle komanditna i javna trgovačka društva. Također se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja s podacima koje privatni detektiv prikupi te utvrđuju upisnici koji su dužni voditi pravne osobe, obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost i Ministarstvo unutarnjih poslova. Isto tako, propisana je detektivska iskaznica te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog inspekcijskog nadzora. Prema ovom prijedlogu zakona detektivske poslove mogu obavljati privatni detektivi koji od nadležne policijske uprave ishode dopuštenje kao zaposlenici u pravnim osobama i kod obrtnika koji imaju odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti. Isto tako, omogućava se osobama koje imaju ovlast privatnog detektiva koje je izdala država članica EU ili državne ugovornice ugovora o europskom gospodarskom prostoru da mogu u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno odredbama ovog zakona iako nemaju dopuštenje izdano prema odredbama ovoga zakona, s tim da ta odredba stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatsku u punopravno članstvo Europske unije. Odredbama ovog zakona određeni su prekršaji i prekršajne sankcije za privatne detektive koji obavljaju poslove kao zaposlenici u pravnoj osobi i obrtnika koje se bave detektivskom djelatnošću te za osobe koje obavljaju detektivske poslove bez dopuštenja nadležne policijske uprave. Međutim, u raspravama kroz saborske odbore, utvrđeni su i određeni nedostaci ovoga prijedloga zakona pa ja dobro da zakon ide u redovitu proceduru kako bi kroz više čitanja došli do što kvalitetnijeg zakona. Stoga podržavam ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Poštovani kolega, vi ste sada u svojoj raspravi hvalili jednu odredbu, nisam stigao u osobnoj svojoj raspravi ništa o tome reći, pa se sada javljam ovdje za repliku vama. Dakle, hvalite tu mogućnost koju zakon predviđa da se ovom djelatnošću detektivskom mogu baviti i strani državljani, moći će se baviti nakon ulaska Hrvatske u i to čak i bez poznavanja hrvatskog jezika. Za njih to nije predviđeno. Gledajte, ja mislim da to predstavlja jednu diskriminaciju prema državljanima Republike Hrvatske, prema našim građanima i ne znam da li postoji reciprocitet. Hoće li moći naš državljanin u bilo kojoj zemlji Europske unije raditi ovaj detektivski posao bez poznavanja jezika zemlje u kojoj taj posao radi. Ako postoji taj reciprocitet, iako je nezamislivo kako bi on mogao zaraditi u nekoj sredini, radeći detektivski posao u nekoj sredini gdje ne poznaje jezik. Nezamislivo. Ali sama ova mogućnost da otvaramo vrata stranim državljanima, da rade ovako osjetljivu djelatnost u kojoj se može raditi o kršenju ljudskih prava i sloboda, smatram ju opasnom i smatram ju diskriminacijom prema našim sugrađanima. Državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Ja opet naprosto moram intervenirati. Ovo pitanje sam htio kasnije prokomentirati, međutim da se ne bi više oko toga možda neki zastupnici ponavljali. Naime, morate znati da je Hrvatska potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i u tom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju postoji glava 5. Kretanje radnika, poslovni nastali pružanjem usluge kapital. I postoji poglavlje 2. Pružanje usluga gdje je to regulirano. Hrvatska je određene obveze potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela. Isto tako je to regulirano i pravnom stečevinom Europske unije Ugovorom u Europskoj zajednici, glava 3. Sloboda kretanja osoba, usluga i kapitala. Dakle, nismo napamet pisali određene odredbe, vodili smo računa da je Hrvatska potpisnica mnogih sporazuma, ugovora, da je na putu u Europsku uniju i da moramo poštovati i pravnu stečevinu Kada ne bih poznavao rukopis jedne zastupnice, ja bih sad trebao angažirati detektiva da identificira o kome se radi. Gospođa zastupnica Ingrid (SDP)** Znamo se mi potpredsjedniče, pa onda vi znate i moj potpis. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Sve veći je broj konvencija koje potpisujemo, a koje govore o zaštiti ljudskih prava. I što je veći broj tih konvencija koje tek tako potpišemo misleći čim smo ih potpisali da su svi problemi riješeni i prava ljudska i sva općenito građanska prava u Hrvatskoj zajamčena ostvarljiva i ostvarena. Nažalost, ne da tomu nije tako nego istovremeno i bez ikakvog problema donosimo zakone pa kao što i ovaj Prijedlog zakona o privatnim detektivima kojim se vrši izravan napad na ljudska prava. I zato je dobro rekao kolega Stazić, ovdje ne treba štediti i ne treba se sustezati od oštrih riječ, jer ovim prijedlogom zakona koji je opasan, kako je rekao, s opasnim namjerama i protuustavan je, ugrožava elementarna ljudska prava. On ima i klasni karakter, jer nakon što su građani ekonomsko osiromašeni ne mogu ostvarivati svoja prava, ali drugi itekako mogu ostvarivati prava na njihov račun pa čak i onda kad se radi o zlouporabi prava. Svatko onaj tko ima novaca i sredstava da unajmi privatnog detektiva može svakome koji je ekonomski slabiji, nemoćan, kopati doslovno po utrobi. Privatnim detektivima se dozvoljava nešto što nije dozvoljeno policiji, što nije dozvoljeno USKOK-u, što nije dozvoljeno sudu. Prijedlog zakona nije dobar. Kad god se radi o ljudskim pravima, kad god se radi o zadiranju ljudskih prava, onda moramo biti svi na istom terenu i svi krenuti u takvu zaštitu. I kad su takva prava u opasnosti onda itekako treba biti obazriv. Dobro ste rekli državni tajniče da je malo interesa u Hrvatskoj za privatne detektive. Ljudima se ne sviđa, ne sviđaju im se općenito špijuni. Zbog čega? Jer imaju vrlo negativna iskustva kroz koju povijest, bilo davnu, bilo nedavno recentnu. A nisu zadovoljni sa današnjim službama. Imaju veliko podozrenje prema tim službama, veliki strah od njih. To nepovjerenje ide do krajnjih granica, ono smatra da je upereno protiv njih, da te službe počesto, evo vidimo sada i izvješće FBI-ja koje se bavi čime pa bavi se uzrokom nastanka te financijske krize i sloma u četiri velike američke financijske institucije. Zato trebaju služiti takve službe. A onda vrlo oprezno da se uklopimo i u moderne tijekove, krenuti i sa ovakvim prijedlogom zakona to nije nikakva novota niti bi mi morali apriori zazirati od tih, ali onda kada su itekako dobro postavljeni i zaštita ljudskih prava u njima zagarantirana. Zakon o kaznenom postupku koji itekako govori o uporabi službenih tijela progona pravosuđa u cjelini, kad govori o postupanju prema okrivljeniku koliko obzira. Svaka povreda dovodi do, gotovo svaka povreda i malo ozbiljnija dovodi do anuliranja presuda. I često takve istrage odu bestraga, upravo zbog toga. A ovdje molim vas, u čitavom zakonu koji je podnormiran, ne može jedan ovako ozbiljan zakon imati 40-tak članak. Tu se vidi da nešto nije u redu, pa nije ovo nekakva deklaracija. A vidite, način obavljanja detektivskih poslova ima svega 10 članaka. Dakle samo … /Govornik se ne razumije./ … bez da čitate, vidite da nešto nije u redu. Način obavljanja detektivskih poslova koji mora biti minuciozno obrađen, što, do koje mjere i kako, tu je paušalno, palijativno navedeno kao nekakva ideja. Dakle, puno bi bilo bolje da je ovo tek nekakva prethodna rasprava, jer na ovakvim temeljima ne može se temeljiti ni drugo čitanje. Ovo zahtjeva jedno i zato bi ja predložila osobno, predlagatelju zaista u ime zaštite ljudskih prava, u ime boljitka Hrvatske da povuče ovaj prijedlog i da sastavi na novim osnovama, polazeći prije svega od zaštite ljudskih prava novi prijedlog zakona. Što ovaj zakon u biti pokazuje? On politički pokazuje kako su ljudska prava, kako je cijena ljudskih prava u Hrvatskoj vrlo mala, kako se teško ostvaruju a kako se vrlo lako krše. To imamo u praksi, a evo sada želimo to i nekakvim normama ustoličiti. To je krajnje krajnje opasno. Da nešto kažem pojedinačno o pojedinim člancima. Članak 2. govori o naručitelju detektivskih usluga. Tko može biti naručitelj? I ovdje se s pravom postavilo pitanje, može li to biti policija, mogu li to biti neke tvrtke, je li dozvoljena ovdje i korporativna špijunaža? Je, jer izrijekom nije zabranjena. Jer ovdje vidite, u članku 9. kaže se što se može raditi. Za osiguranje prava ili povlastica društava određenih. Tko to može raditi? To nigdje u svijetu nije dozvoljeno, nemojte molim vas. Ovo nije nigdje u svijetu dozvoljeno. I ako spojite članak 2. sa člankom 9. koji ovdje taksativno u svom, ali ne i četvrtoj, govori o takvim ozbiljnim stvarima, e onda smo mi zaista u problemu. Članak 4. što pokazuje? Odnos policije općenito prema prometnim deliktima o kojima se puno govori kada evo svako malo, nema večeri kada s naših televizija ne ne govorimo o grozomornim stvarima na cestama koje gutaju ljudske živote. I tu se onda policija stvarno upire da dokaže kako sve čini. A vidite, u članku 4. kaže da detektiv ne može postati onaj koji je učinio bilo koje kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, ali može i to se dozvoljava, za sve prometne delikte, čak i ako je vozio u pijanom stanju, čak ako ih je pobio na takav način petero, šestero ili tko zna koliko. To za državu, to za Ministarstvo unutarnjih poslova nije nikakva pogibelj. Dakle, još uvijek imamo poruku jednu da su eto prometni delikti nešto što se svakome može dogoditi. Prometni delikti, naročito teški prometni delikti događaju se bezobzirnim osobama koje tako malo cijene tuđe živote da ne vode niti o njima računa. To je poruka policije. Krasno. Dakle, da detektiv može vršiti posao iako je pravomoćno osuđen za najteže prometne delikte. Kakvu to poruku šaljete? I u ovom trenutku i u ovim vremenima kada ceste gutaju više života, naglasimo mladih života nego što je to činio rat. U članku 6., članak 6. je opasan jer kaže da se sigurnosne uvjete koje službe vrše prema takvim nekim kandidatima mogu vršiti na način da se takvoj osobi, jer nije po ćudi, može tako biti, ne mora ali može biti, nije po ćudi onima koji izdaju u unutarnjim poslovima, koji izdaju takve dozvole i bez ikakvog prava na žalbu oduzima mu mogućnost da se bavi ovim poslovima. Znači direktna politizacija, jer to vidimo u članku 7. da je mogućnost onoga koji je odbijen, može zatražiti sudsku zaštitu pred upravnim sudom ali ne i zbog toga ako ako su sigurnosne provjere bez da ovaj išta zna o tome i bez da išta može reći o tome u svoju korist ne može tražiti sudsku zaštitu. Dakle, isključivo politički podobnici mogu biti koji su sakriveni iza članka 6. To čak i da nije bila namjera, ja mogu tu vjerovati da zaista nije bila takva namjera, ali vi morate pružiti mogućnost da se i takva osoba žali. Kakve su to sigurnosne provjere, gdje čovjek kao Franz K. dođe, a ne zna ni koga je optužio ni zašto, ali mu se uskraćuje bez riječi obrazloženja. I tu je pitanje, postavlja se i kod ovog članka pitanje ustavnosti. Ljudska prava dakle o kojoj se govori u članku 8., kaže ne može se sklopiti ugovor o obavljanju detektivskih poslova u kojemu bi njime bila ugrožena ljudska prava, ali članak 9. to sve relavitizira i na vrlo nedovoljan način razjašnjava. Članak 17. znakovit da privatni detektiv može držati i nositi vatreno oružje, sukladno Zakonu o oružju, ako ga može nositi, ako ga može držati, odnosno ako ga može držati, pa nositi valjda ga onda ne nosi ga tek tako za zaprašivanje i upotrijebiti, pa molim vas lijepo mislim da je previše to. Hvala. u svom izlaganju je koristila onako malo teške riječi kako bi nam naglasila svoju raspravu, jer teške riječi su protuustavna djelatnost to znači da je detektivska djelatnost protuustavna već ovaj zakon bi trebao biti po njoj protuustavan čim se donosi, jer takva djelatnost i zakon opasnih namjera, ona tvrdi da je ovaj zakon opasnih namjera, zakon koji regulira jednu djelatnost, detektivsku djelatnost koja i sada ima mogućnost, koja i sada zapravo i u dosadašnjem zakonu djelovati i detektivi djelovati i do sada. A ovim zakonom se u potpunosti regulira ova djelatnost i po čemu bi taj zakon trebao biti protuustavan. Ja uopće nisam razumio što ste vi htjeli reći.

Replika. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** S pravom kolegice upozoravate da je potpuno neprihvatljivo da se ovdje izuzima kazneno djelo propisano člankom 272. stavkom 2. kaznenog zakona, kao zapreka za obavljanje detektivske djelatnosti . Radi se o kaznenim djelima u prometu, pa što sada to znači. To znači da će Stričak kada izađe iz zatvora, vjerojatno se više neće moći baviti profesionalno vožnjom, može obavljati detektivsku djelatnost. To će moći raditi i Žužić, koji je u Velikoj Gorici tamo ubio djevojku od 19 godina. Moće i sudac Lozina koji je pobjegao s mjesta nesreće. Mi dakle sada omogućujemo da se oni koji su počinili kaznena djela u prometu, to mogu biti najteža kaznena djela i kazne mogu biti visoke kao što jesu. Da im to ne bude zapreka da se bave detektivskom djelatnošću, jel' to neka vrsta zakonske rehabilitacije ljudi kroz ovaj zakon. Ako je, koja je svrha te rehabilitacije? To nismo uspjeli čuti kolegice ovdje ni od predlagatelja, ni u raspravama onih koji hvale ovaj zakonski prijedlog, ali da se radi o nečem što je neshvatljivo, čemu zapravo u ovom zakonu nema mjesta, zašto bi se sada netko jedno kazneno područje promet, izuzelo, se ne može baviti detektivskom djelatnošću netko tko je pravomoćno osuđen za bilo koje kazneno djelo, a zašto ne onda i za kazneno djelo počinjeno u prometu. Neshvatljivo. Ili ga to baš što je napravio kazneno djelo u prometu čini posebno kvalificiranim da se bavi i detektivstvom, a jedino tako. Ako imate neko obrazloženje za to. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica da ne može postati detektiv bilo osoba koja je osuđena za bilo koje kazneno djelo, osim za … /Govornik šalje se poruka. To nisu društveno opasna ponašanja, to za nas nije ništa. nije ništa. Tu jednostavno zanijemite pored takvih stvari. Kada mnoge odluke, mnogi procesi toliko uznemiravaju za ove postupke građane evo Vlada šalje ovakvu poruku. To za nas ne radi se o posebnoj društvenoj opasnosti. A to je provučeno i kroz drugi zakon u Zakonu o naknadi štete uslijed nasilja, posebno je potencirano da to nisu nasilna djela, da zato država neće platiti takvim oštećenicima štetu. I to se onda progura i kroz ovaj zakon i onda se čudimo zašto su takva djela, pogibeljna djela najpogibeljnija su postala djela stalno u porastu, jer šaljemo takvu poruku i izravno i neizravno. I zaludu onda kada se nešto dogodi, šalju se onda poruke, postrožit ćemo kazne. Postrožit ćete kaznu ali onda i unatoč koliko god se postroži kazna ta će osoba po vama moći biti privatni detektiv. Druga replika, gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolegica Ingrid je spomenula oružje i nošenje oružja. Ja mislim da to nije toliki problem, za pretpostaviti je iako to ne piše u zakonu da će ti detektivi morati proći nekakav tečaj , nekakvo vježbanje. Na kraju krajeva u Hrvatskoj ima više od 300 tisuća osoba koje isto tako mogu nositi nositi i posjedovati oružje. Međutim, za mene kolegice je veći problem što ti isti detektivi mogu raditi protuobavještajne poslove, dakle mogu vas štititi od snimanja kamerom, videom mogu vas štititi od prisluškivanja. E sada kada uzmete u obzir da u ovoj zemlji samo dvije institucije mogu dati nalog ili mogu legalno slušati i snimat, to su dakle policija i agencija po nalogu suda, odnosno dakle državnog odvjetništva, postavlja se pitanje da li na ovakav način otvaramo legalnu mogućnost da netko tko je na državnim da tako nazovem mjerama recimo pripadnik nekog krimiljea može zatražiti od nekakve detektivske agencije da mu vrši protuobavještajnu zaštitu. Ili to prednijeva ali to u zakonu opet ne piše da će policija informirati tog detektiva da to ne smije raditi. Zapravo vraćam se na one situacije koje su otvorene, a jako ih je puno ovim zakonom. I ja vjerujem kolegice da ćemo do drugog čitanja tu priču imati, ajde da tako kažem smisleniju nego što je ona sada. Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče, ja ne poznajem rukopis gospođe Marinović, ali bih se u mnogo čemu složio sa njenim malo prijašnjim izlaganjem. Ovaj zakon koji je ovdje u prvom čitanju, jasno da je zakon koji nosi europsku oznaku i približavamo se sa svim tim zakonima Europskoj uniji, ali i svemu onome, ja bih rekla i negativnom, a što kažu da je moderno, i ono što nam sve to skupa zapravo znači i donosi a vrlo često to vidimo i na elektronskim medijima, našim koje su preplavljene sa razno raznim Bondovima, James Bondovima, je se ne razumije./… Poirotom itd., i detektivska služba gdje ponekad za naše gledatelje, …/Govornik se ne razumije./… zakon koji bismo trebali uskoro i dobiti, mogla ponekome izgledati i nešto što mi moglo doprinijeti zapravo relativno mladim ljudima, čak rekao bih povećanjem zaposlenja jer to naizgled atraktivan posao koji bi zapravo mogao, iako to nije proizvodna djelatnost, ali eto možda bi netko mogao naći posla i u toj branši i u toj struci. Ja bih bio sretniji da je ovdje danas na našem, na ovom zasjedanju Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem koji je sigurno aktualniji i više gorući problem nego li Zakon o detektivima. Ali eto nije. Državni tajnik je rekao da je danas u Hrvatskoj registrirano 15 detektiva i da još …/Govornik se ne Ja sam uvjeren da ima puno više oni neprijavljenih i naručenih od tko zna koga koji sasvim sigurno prate naše građane i vrše djelatnosti koje su ovdje u ovim člancima od 8 do 17 spomenuti. sa mnogim, sa mnogima koji su ovdje raspravljali da je ovaj zakon zapravo rubno ili granično zadire u ljudska prava i slobode, temeljna ljudska prava, slobode, pa i dostojanstvo i ako netko ocijeni ovdje da se radi čak i o kršenju ljudskih prava i sloboda što se, sam uvjeren da će nakon ove rasprave koja je bila, dakle, konstruktivan i obilovala dobrim prijedlozima u drugom čitanju biti i ispravljeno tako da će biti točno precizirano da se upravo ovo ne dogodi dakle, o čemu sam govorio i mnogi zastupnici drugi da bi ljudska prava i dostojanstvo čovjeka ostali zaštićeni. Točno je da kod nas starijih postoji, ajde tako da sebe okrstim, netko reče, špijunskim službama i špijunima, ali jasno govorim o mladoj generaciji koja sasvim sigurno pod utjecajem evo nekoga i sanja, možda bi i željela se baviti takvom detektivskom aktivnošću. E sada, ako bi se i željela baviti, onda ima ovdje članaka koje bih ja, koje bih spomenuo, ne bih htio ulaziti i ponavljati se da postoji u člankom 6. i 7. politizacija dobivanja odobrenja za rad detektivske agencije ili odobrenja za rad privatnog detektiva. Nadalje, radni nalog ili punomoć, kako je rekao jedan zastupnik, također je upitno da li stranka naručuje, koja naručuje detektivsku aktivnost ili detektiva treba, odnosno dati punomoć, a onda, zapravo je radni nalog bespredmetan. Nadalje, u članku 12. u članku 12. u stavku 2. kažu da privatni detektiv ne smije obavljati poslove osim promatranja, pratnje i snimanja na javnom mjestu, a odmah nakon toga u stavku 3. da privatni detektiv ne smije koristiti sredstva ili uređaje za prikriveno snimanje ili prisluškivanje. Šta to znači da će detektiv pristupiti onome koga treba prisluškivati, uhoditi itd. i reći mu gospodine dajte nam jedan smiješak jer ja imam Nikon dobar aparat, evo vidite ga ovdje, pa ću vas snimiti, mislim to je jedan nelogičnost koja ili nesuvislost, hrvatski rečeno koja zaista u istom članku, dakle, jedna potpuna, potpuna nesuvislost. Gledam da li se smije onda, šta se od toga dvoje, zapravo da primijenimo ovo u stavku 2. ili ovo u stavku 3.? Ili da privatni detektiv ode na Mirogoj pa se trampe novci negdje oko Mirogoja po kiši, pa kaže gospodo ja bih vas oslikao, ne smijem vas tajno snimati, nego ću vas sa infracrvenom, sa kamerom, nego ću vas snimiti ovako pa ću blic upotrijebiti, bljeskalicu kako se to kaže. članak 19. je, ja bih rekao u jednoj tihoj suprotnosti sa člankom 31. u kome kaže da privatni detektiv ne smije objaviti, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima podatke do kojih je došao obavljanjem svoga posla. Istovremeno člankom 31. postoji inspekcijski nadzor Ministarstva unutarnjih poslova ili policijske uprave a mi smo danas svjedoci vrlo je aktualno, koliko informacija zapravo curi i iz policije a svjedoci smo i istovremene akcije Jutarnjeg lista i USKOK-a u operaciji „Indeks“, pa vas ja pitam je li inspekcijski nadzor policije pouzdan nad kontrolom podataka koje posjeduje privatni detektiv? I koliko je to pouzdano? Pa mi sve gledamo na televiziji našoj državnoj, ja bih rekao tako, ili javnoj, kako god hoćete emisiju o nečemu što Hrvatski sabor još nije raspravljao. A dolazi na klupe. Dakle, o poslovanju financijskoj reviziji, poslovanja stranka u Hrvatskoj. Dakle, televizija dan ili dva prije, ona to tome, oni raspravljaju o tome. Hrvatski sabor to još nije raspravio. Kako je to, taj materijal otišao u medije, da oni naprave emisiju o tome. Ali to je neka druga tema i nije vezano u svezi ovoga zakona. Također bih se složio da sankcije koje su ovdje navedene u članku 36. su rekao bih minimalne, a u odnosu na one sankcije, novčane kazne, ili kako narod kaže globe koje plaćaju prometni prekršaji, gotovo bih rekao jednake što je smiješno. gotovo bih rekao jednake što je dakle osobnost i privatnost i pravo na privatnost. Kazna je 15 tisuća kuna. Do 15 tisuća kuna. Ja sam za to da se u članku 36. to mijenja. Daleko strožije. A da postoji mogućnost i oduzimanja, također oduzimanja licence. Sklon sam ovome prijedlogu da se i takva, takav, takav jedan stav uvede u drugo čitanje ovoga zakona.

Hoćemo li imati ponovo problem zviždača? O tome smo prije godišnjeg odmora raspravljali? O tome šta sljeduje zviždače i kako će oni biti sankcionirani. Ako su njihova imena popisana u u evidenciji kod detektiva a policijski inspektor ima pravo ući u te podatke. Imamo ćemo opet pojavu zviždača koji će reći: Nisam ja to rekao. Ili, zato što se boji. Zato što postoje odredbe koje su zviždače već prokazale kao takve. To smo donijeli Zakon prije nekoliko mjeseci o tome. Prema tome jasno da sam za ovaj Prijedlog zakona o privatnim detektivima uz jednu opsežnu i vrlo preciznu doradu po svim člancima. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite.

zadire i u područje ljudskih prava i sloboda i da su svi građani s pravom osjetljivi kad se donosi bilo koji propis koji regulira i to područje. Međutim nije dobro ni kada se ne vodi računa da osim ovoga zakona postoje i drugi propisi koji obvezuju sve građane, obvezuju i privatne detektive kod obavljanja svoje djelatnosti. Kazneni zakon naravno da obavezuje privatne detektive. I nepoznavanje Kaznenog zakona ne ispričava detektive ukoliko ga krše prilikom obavljanja svoje, svog posla. Ne bi bilo dobro, bilo bi možda prenormirano da smo kaznene sankcije iz Kaznenog zakona sve nabrojali u ovom zakonu zbog toga što privatni detektiv kod nezakonitog obavljanja posla može počiniti niz kaznenih djela. Tu bi zaista bilo onda potrebno i niz članaka unositi za što će biti odgovoran i kažnjen. Isto tako nije dobro da se sa ovom sigurnosnom provjerom na ovakav način manipulira pa je rekla gospođa Antičević da se time može dati dozvola politički podobnim, da to zadire u ljudska prava. Ovakve provjere se rade u niz drugih slučajeva. Jedan od možda najboljih primjera je prema Zakonu o oružju. Kad osoba podnese zahtjev za držanje oružja i za njega radi policija sigurnosnu provjeru. Prema tome nije ovo sad neki nonsens gdje će policija prvi put, jedni raditi sigurnosnu provjeru i nikad više. Kod prijema u policiju policija radi isto sigurnosnu provjeru. Ima još niz drugih životnih situacija kad po propisima policija radi sigurnosnu prosudbu. Da li tu postoji mogućnost arbitriranja? Uvijek postoji ta opasnost i mi smo toga svjesni. Međutim stranka koja dobije negativno rješenje u ovom slučaju za izdavanje licence za detektiva detektiva ima pravo na pravne lijekove. Ima pravo na žalbu, ima pravo na upravni spor uključujući i taj razlog ukoliko mu je odbijena, odbijeno izdavanje licence zbog pristranosti odnosno nekorektnog arbitriranja policije. Prema tome nije dobro na ovakav način govoriti da ovo a priori stvara mogućnost za neke velike manipulacije, za velike zlouporabe zbog toga što ima niz drugih životnih situacija kada se slične radnje obavljaju. Isto je bilo tako pitanje zašto nije konzultirana udruga, udruga privatnih detektiva? Jedan detektiv je privatni registriran jer je sudjelovao u radnoj skupini koja je donosila ovaj zakon, a tekst prije upućivanja Vladi i u Sabor je poslan i Udruzi privatnih detektiva i od njih smo dobili mišljenje. Prema tome nismo ga radili bez konzultiranja struke. Isto tako sam rekao, evo moram ponoviti, da određene, određena zakonska rješenja koja su pojedini zastupnici ovdje apostrofirali proizlaze i iz obveza koje je Hrvatska preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju odnosno europskom pravnom stečevinom i europskim direktivama. I o tome treba voditi računa. Bilo je tu, ja bih rekao i kontradiktornih zahtjeva. Jedni hoće ograničiti te osobe u obavljanju tih poslova zbog toga što se boje zlouporaba i ja kažem da ja smatram da je taj strah uvijek dobro imati na umu i dobro je donijeti zakon koji će zaista svesti na najmanju moguću mjeru ako se već ne može isključiti potpuno zlouporaba. Međutim onda jedan drugi zastupnik pita zašto detektiv mora imati radni nalog kad obavlja određene poslove? Mora imati upravo zbog toga da bi se mogla raditi kontrola da li radi određene poslove, da li ih je radio zakonito? Kažem ima niz drugih, ima niz drugih primjedbi. Uglavnom svjesni smo što sam rekao da zakon može biti bolji. Slušao sam pažljivo zaista sve vaše primjedbe i budite sigurni da, da ćemo sve one primjedbe i od Odbora i ovdje iz pojedinačne rasprave uvažiti koje će popraviti zakon i koje će eventualno otkloniti sve one sumnje i dileme koje su se pojavile ovdje u raspravi.

zapravo riješen kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na način da se Hrvatska odrekla tog principa. To nije točno. Ja ne znam šta je on drugo mislio. Ali to nije točno. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja nisam čuo da je državni tajnik uopće spomenuo riječ

Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog